Колеги, продължаваме с разискванията. Записан за изказване беше господин Ерджан Ебатин. Не го виждам. Ще вземе след това. (Реплики.) господин Ебатин, простете. Заповядайте за изказване. След него е Никола Минчев, Златан Златанов и така нататък. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес разискваме промените в Изборния кодекс и въпреки че емоционалният пик в обществото отмина, къде поради време, къде поради това, че хората, които настояваха този емоционален пик да се случи и обществото да гори от страсти по отношение на Изборния кодекс, вече може би донякъде прозряха, че тази емоция работи точно срещу тях, защото става въпрос за нещо по-скрито в тези аргументи, които не са нищо повече от едни лозунги. Изборният кодекс, колеги, обаче е основополагащ темел за българската демокрация, защото в демократичните общества функционирането им става на база избори. И ние всички трябва да имаме изключително сериозно отношение, изключително отговорно отношение към темата за Изборния кодекс, защото, ако там има нещо сгрешено, има нещо сгрешено в самото функциониране на обществото. И трябва да се концентрираме върху това да изградим такава технология на изборния процес, която технология на изборния процес да предопределя изграждането на едно справедливо функциониращо демократично общество. Това, което срещам като аргументи от страна на противниците на възстановяване на правото на избор – дали да гласуваш с машина, или с хартиена бюлетина, е преди всичко в сферата на лозунгите и пропагандната демокрация. Нищо друго освен пропаганда – как хартиената бюлетина ставала на злато, как се връща мафията на власт и нито един съществен, сериозен правен аргумент. Кога използваме пропаганда в тази зала, колеги? – Когато нямаме аргументи и когато сегашната система работи за нас. Това е доказателство, че има нещо гнило в сегашния модел. Второ, дори когато се дават нагледни примери къде е сгрешен досегашният модел по отношение на хартиения вот, не се търси някаква друга конкретна аргументация как тази грешка да да бъде преодоляна на база на нови правила, свързани с хартиения вот, ами се търсят отново пропагандни аргументи. Още едно доказателство, че тук има нещо по-сериозно. Тоест акцентът в основните случаи като цяло е свързан на пропагандна основа. Той няма практическа и юридическа тежест, защото ние не водим дебат върху това как да направим и хартиения вот съществен, аргументиран, че сканиращите устройства ще премахнат на практика невалидните бюлетини при хартиеното гласуване, а ние водим дебат защо въобще връщаме хартиената бюлетина. Ами аз да Ви кажа, че от осем години съм народен представител и досега не съм срещал по нито един закон, който е приеман тук в Народното събрание, такава яростна съпротива и такава силна пропагандна аргументация. Което какво говори? Говори, че има нещо по-дълбоко, нещо, за което Ви загатнах. Вече за себе си съм вън от всякакво съмнение, че става въпрос за реална софтуерна фалшификация на вота в резултат на няколко процента. Нямам никакво съмнение. Ако това го нямаше, тази силна пропагандна съпротива срещу връщането на справедливостта нямаше да бъде обрисувана с такива морални заклеймявания. Никой никога не би направил това нещо. Това е липса на аргументи. И като имам предвид, че го правят най честните лица в държавата, които, ама нямат никакво отношение във връзка с комисиони от газ, Gemcorp и други неща, вече нямам никакво съмнение по отношение на честността на изборните правила, които искате да си останат постарому. За мен и за моите колеги обаче по-важните въпроси, тъй като новите правила в Изборния кодекс – тези, които ние искаме да влязат в него, са свързани с възстановяването на демократичността в страната, са: как да направим така, че да няма фалшиво избрани народни представители? Така че да няма фалшив софтуер, при условие че има доказателства за такива

„Продължаваме Промяната“.) Така че аз се надявам повече в тази зала – така, както Вие се опитвахте да аргументирате, че не трябва да има скалъпени избори – аз се надявам да няма скалъпен софтуер, който да предизвиква фалшиво избрани народни представители, които най много скачат срещу тези промени, които ние настояваме да се случат, за да има честни избори и демократично общество. Благодаря За реплики Асен Василев, Радостин Василев. Вие за реплика ли? Лично обяснение? Ще Ви дам думата след репликите и дупликата. АСЕН

правилата, по които тези избори се провеждат – и миналите, и по-миналите, на които ние участвахме, сте ги приели Вие в тази зала. Нямало я е „Продължаваме Промяната“ като партия. Не сме пипали Изборния кодекс. Другото, което не разбрахте, е, че избирателната комисия е Ваша. Ние нямаме представител там. Тя поръчва машините, тя отговаря за софтуера. „Продължаваме Промяната“ нямат абсолютно никаква намеса там. Тази Комисия е под Ваш контрол и ако мислите, че някой е пипал машините, говорете с Вашите представители в тази комисия. Току-що гласувахте тя да остане Ваша. И третото нещо, което някак си продължавате да не разбирате, е, че единствената причина ние да сме против хартиения вот е, че той в България се организира с чували – чували с пари и чували с фалшифицирани бюлетини. За това сме против този вот. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ебатин,

През месец април 2021 г., когато е налице смесено гласуване, там са гласували 2389 гласоподаватели, като 2197 от тях са гласували за ГЕРБ и за ДПС. Тоест само 200 гласоподаватели в тези три секции са гласували за различни партии. Забележете разпределението на гласовете: 355 в едната секция на хартия – трима на машина; 485 на хартия – нула на машина; 348 на хартия – трима на машина; 226 на хартия – нула на машина, 259 на хартия – нула на машина. Сега ще Ви кажа през месец юли, когато имаше само машинно гласуване, в тези три секции, запомнете ги – 204, 205 и 206, в село Буковлък общо са гласували 505 човека от 2389. Резултатът на ГЕРБ и ДПС е 153 гласа, или около 20 пъти по-малко, отколкото през април. Аз нямам съмнение, че тези гласове са загубени именно заради въвеждането на машинното гласуване. Аз нямам съмнение, че тези гласове през месец април – близо 2200 гласа на ГЕРБ и ДПС, не са реални гласове, защото съм от този изборен район и знам какви фалшификации се правеха в село Буковлък. За радост ги няма депутатите от ГЕРБ, които тогава ги правеха, но се завърнаха едни други депутати, които, предполагам, сега ще се надяват да ги правят. 2197 гласа срещу 153. фалшиви гласа в Буковлък за ГЕРБ и ДПС. Това е истинската причина в момента ГЕРБ и ДПС да искат връщането на хартията и няма никаква пропаганда. За цялото общество е ясно, че в момента се подготвя фалшификация на изборите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

репликиращия – господин Божанов. Заповядайте. БОЖИДАР БОЖАНОВ: Благодаря, господин Председател. Господин Ебатин, пропагандни внушения от наша страна не бих казал, че има. Ние говорим с проценти, със социологически изследвания, със секции. Вие обаче казвате: „Има нещо друго.“ Какво е това друго? Вие казвате: „Манипулация на софтуера.“ Как Вие доказвате това? По никакъв начин. Няма нито една секция, в която машината да е объркала – нито на априлските избори, нито на юлските избори. Те не са проверени от ЦИК, а в минали избори, където са проверени повторно от ЦИК, такива разминавания е нямало. Софтуерна фалшификация няма. Това е спекулация. Това е пропагандно внушение. Между другото, ние искахме дебат, искахме комисия, искахме да обсъдим Вашето предложение – на ДПС, за сканиращи машини, за да видим там софтуера как ще го защитим, защото и там има софтуер и там може да има флашки. Ние нямаше да кажем: тези машини са на ДПС и затова софтуерът е манипулиран. Няма да го кажем, дори когато обсъждаме това в бъдеще, защото сме отговорни. Това, което Вие говорите сега, че имало манипулации, е пропагандно внушение. На последно място. Твърдението Ви, че машините работели за нас и затова ние тук едва ли не ги защитаваме. Ако машините работеха за нас, нямаше да сме втора и шеста политическа сила, а щяхме вече да си управляваме, да имаме мнозинство и така нататък. Машините не работят за една или друга партия. Машините работят за гражданите. Именно заради това гражданите подкрепят машините и се надявам да промените Вашето мнение или поне Вашето отношение към този процес – да не става посред нощ, да не става със сила, да не става без аргументи и с пропагандни внушения, господин Ебатин. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Дуплика и след това лично обяснение. ако бяхте слушали това, което казвам, нямаше да говорите несъществени неща по отношение на Изборния кодекс. ДПС не е гласувало в полза на машинния вот и предишния път, когато се избира този Изборен кодекс. Ние гласувахме – господин Хамид предложи в залата, аз си спомням, да има смесен тип гласуване. Тоест този вид изборен кодекс, което е Вашият аргумент, е несъществен. Второ, по отношение на… Кои комисии определят софтуера на машината? Комисията в дадено село ли определя, или частна фирма? Така че между едното и другото има разлика.

има.“) По отношение на това, че ДПС губело в определени региони. Ами не е вярно, господин Василев. Ние покачваме нашия резултат. (Реплики.) Навсякъде в национален мащаб от 25 на 30, но като цяло сме за справедливост, защото Вие можете ли да отречете, че има 600 хиляди избиратели, които са по-надолу, след като е въведен машинният вот? Не можете. И как го аргументирате това? това? По отношение на, видите ли, там където имало някаква софтуерна манипулация, както се изразява господин Божанов. Е, как ще се случи тази софтуерна манипулация и винаги във Ваша полза?! От седем гласа на съответната коалиция в коя секция беше, по отношение на преброени списъци от машините гласовете рязко скочиха на 77. Как става това във Ваша полза, при условие че софтуерната манипулация я прави ДПС?

А ние сме вътре – в тази зала, много преди да Ви има Вас, господин Василев, и ще бъдем вътре и когато Ви няма. Бъдете сигурни! Знаем как да го правим. Господин Рашков иска лично обяснение. Уважаеми колеги, дебатът е разгорещен, но пък ще бъде продължителен и затова се постарайте и положете максимално усилие да пазите честта, достойнството и доброто име на своите колеги.

за купуване на гласове в тяхна полза, тези, които ходеха по различни избирателни райони с куфарчета – между другото, има и подсъдим между някои от тях – те говорят за честни избори. Това не мога аз като народен представител да го понеса и затова вземам думата. Второ, има около 330 или 350 наказателни дела само за една година юли миналата, ноември и сега октомври. Тоест изправени са на подсъдимата скамейка подсъдими по 330 – 340 наказателни дела. Затова принос „Продължаваме Промяната“ няма.

при което са използвани медицински документи с невярно съдържание. Практика е от миналата година, практика е и сега. Мога да посоча конкретно Разград, Търговище, а сега Кърджали. С 42 подвижни секционни избирателни комисии е избран лидерът на ДПС.

има образувани наказателни производства за използване на медицински документи с невярно съдържание и тези хора говорят тук от тази трибуна за честни избори. Благодаря Ви. Господин Рашков, в желанието си да обясните с какво лично бяхте засегнат отправихте колективно засягане. Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина водене. Вие сам усетихте, че не трябваше да разрешавате тази процедура на господин Рашков. Не, напротив, удобно ни е. Когато излезете Вие да говорите от тази трибуна, не се засягаме, първо, защото сте откровен лъжец. (Възгласи: „Браво!“, защото всички тези неща, за които говорите, има и срещу Вас дела, и то спечелени. Трето, защото не разбрахте и Вие, и парламентарната група, в която сте. На тях обаче им е простено, защото са млади и искат нещо може би да променят. Не разбрахте, че всички действия, които трябва да се предприемат в името на закона и справедливостта, трябва да бъдат по закон.

Ще извикам да направят проверка с дрегер.

Ако съм бил вътрешен министър и съм си позволил да арестувам лидера на опозицията и съдът ми каже, че съм го направил не по закон, не само щях да си подам оставката, не само нямаше да дойда в тази зала, ами щях да си изям дипломата на площада.

Просто с Вас водим битката по закон, както трябва всички да я водят. Защото, ако искате да спрете купения вот, това не става с милиционерщина, а става по закон. Благодаря Ви много.

на народните представители води и кафета да не се внасят в залата. Който иска да пие вода и кафе, може да излезе извън залата, но пленарната зала не е място да се пият напитки. На това исках да обърна внимание. АСЕН ВАСИЛЕВ: А тази вода пред Вас

А иначе за Вашето предложение за дрегер няма да е невероятно и това да се случи. АСЕН ВАСИЛЕВ: Добре, нека да го организираме. Сега по същество, колеги. Вие казахте – мисля, че цитирам достатъчно дословно – че сте били в тази зала много преди нас и ще бъдете в тази зала много след нас. Така ли е, колеги от ДПС? Така. Било 100% сигурно според господин Цонев. Господин Цонев, причината да сте в тази зала много преди нас не я знам.

Затова че – как беше, господин Биков, не са Ви стигнали гласовете, за да си направите правителство. Ама, имате ги. Имате ги – ГЕРБ, ДПС, хващате се заедно. Колегите от БСП, ако Ви подкрепят, както Ви подкрепиха за избора на председател на Народното събрание, направете си го това правителство. Ама не Ви отърва. Искате с патерица, и патерицата да си я вкарате по втория от ГЕРБ-СДС.) Да си вдигнете резултата по третия начин. С чували искате да правите пак избори. Ние сме тук, за да спрем правенето на избори с чували. Затова сме тук! Затова ще се борим! И не на последно място, в България така беше направено законодателството последните 10 години, че да може да крадете по закон. И затова сме тук – да се променят заканите. Промените в ЗОП защо не се разглеждат Закона за обществените поръчки? Промените по другите закони, които са по ПВУ, които ще вкарат най-накрая истинска прокуратура, защо не се разглеждат и не са влезли в залата? Първият закон на Правната комисия беше за КПКОНПИ.

обидени… ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Обиден съм. Лично обяснение, господин Председател. На господин Василев мога да му се обидя, защото той все пак е млад човек, отскоро е тук и има добри намерения. Господин Василев, няколко пъти Ви обяснихме, а Вие сте интелигентен човек не може една партия да си повишава резултата и като относителен дял, и като абсолютно число при три гласувания с тези машини и причината да не ги искат да е резултатът. Добре ли се изразих, успяхте ли да ме разберете? Причините „Движение за права и свободи“ да иска да иска да не се гласува с тези машини са две. Първата причина е, че ние никога не сме искали с тези машини, а сме искали с машини със сканиращи устройства, и за това вече Вие видяхте, четохте – факт. Втората ни причина, която просто не мога да си го обясня, вчера се опитах да дам някакво обяснение в това, което казах за псевдоатлантизма и за псевдоевропеизма на някои кръгове, които представляват дълбоката държава в България и имат политически проксита в тази зала. Няма да изброявам политическите проксита, за да бъда все пак коректен. Не може да искаш да си атлантик, да си европеист и да искаш неистово начина, по който се осъществява демокрацията в цяла Европа с хартия, да е позорен и да е…

Цяла е, там без пет секции в Брюксел. Изключенията затвърждават правилото, колеги. Ако има изключения в Европа, те са, за да потвърдят правилото: хартията е начинът, по който може да се контролира от държавата дали има

Машина, да кажа на зрителите, лъжат колегите! Директно го казвам: лъжат! ДПС иска 100% машинно гласуване срещу 100% машинно гласуване.

тук ръководителите и говорителите на отделните парламентарни групи към неща, които те говореха миналата седмица, а именно, че този дебат, който е толкова важен за връщане на доверието в изборния процес на българските граждани, трябва да се води открито, трябва да се води честно в рамките на нормалния дневен ред, така че нашите зрители да могат да го проследят, така че и другите важни неща за страната също да могат да се разглеждат в комисии и тук в пленарната зала. Вие това не може да направите, но това, което може да направите, е отново да поемете ръководството върху залата, така че дебатът тук да се води нормално. Тоест много добре разбирам, когато колегите от ДПС се вълнуват и говорят от място, защото нямат аргументи. Тук от трибуната много колеги изнесоха числа, изнесоха факти, дела, които са заведени за това, че има нарушения в изборния процес. Вместо да отговорят с аргументи, те подвикват от място. Аз Ви моля, нека наистина, дотолкова доколкото е възможно, този дебат да бъде воден подредено и със спазване на реда в залата. И друго нещо, господин Цонев. Да, в Европа се гласува на хартия, защото в Европа няма 490 хиляди невалидни бюлетини – повече от 15% в страната. На нито едно място това го няма. Няма го в Съединените щати. И може би тук трябва да се замислите: защо се налага промяната в Изборния кодекс, и то промяна, която не е инициирана от нашата политическа сила? Защо се налага, защо не работи Изборният кодекс?

но то се превърна в изказване по същество във втората си част, за което Вие може да вземете изказване. И понеже се солидаризирам с Вашия призив в първата част на Вашето изказване,

Нека да е към мен, да е по начина на водене и да не е по съществото на обсъждания въпрос. Аз бих искала да кажа, че артистичните умения на господин Цонев ги виждаме отявлено, но когато казахте, господин Цонев, че ДПС не афектира от господин Рашков това не е вярно. (Шум и реплики.) Уважаеми господин Председател, по процедура, аз седя до пътеката и чух всички цинични изказвания, които колегите от ДПС викаха и изказваха, докато говореше господин Рашков. Моля да овладеете залата и такива цинизми да не се чуват. Благодаря Ви.

Колеги, вярвам, че във всеки един от Вас има някакви вътрешни задръжки. Виждате в каква ситуация се намираме и отново искам да подновя призива – без лични нападки, обиди и уронване на престижа и доброто име. И колкото и да дюдюкате от едната страна на залата, призивът ми стои валиден и ще го повтарям всеки път, когато се направи процедура по начина на водене, като тази на госпожа Ангова. Вие за какво искате, господин Иванов?

защото Вие направихте забележка на председателя на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ господин Гюров, че в процедура е направил изказване по същество. Вашият колега Йордан Цонев преди него направи две изказвания по същество, и в двете просрочи времето с повече от 30 секунди. Аз не Ви чух и на него да правите забележка. Ще Ви помоля да няма двоен стандарт, защото именно двойният стандарт провокира подобна агресивна реакция. И в продължение на това, което колегата Ангова каза – действително Ви призовавам да не оставате сляп и глух за обидите и заканите, които се отправят от колегите от ДПС към господин Рашков всеки път, когато той се изказва – откровени цинизми и закани.

който призова да не се постъпва по Йордан-Цоневски и във втората си част на изказването постъпи по Йордан-Цоневски, затова му обърнах внимание. И за n-ти път ще се опитам да дам думата на уважаемия господин Никола Минчев за изказване. Заповядайте, господин Минчев.

Благодаря много, господин Председател. Мислех, че няма да дойде ред. Уважаеми колеги, аз ще се върна към Законопроекта най-вече, разбира се, към масовото връщане на използване на хартиена бюлетина при гласуване вече и в секции с над 300 избиратели. Аз няма да подкрепя този текст, както, разбира се, и моите колеги от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, съответно ще подкрепим предложението за отпадане на предложението, както е по вносител, като бих искал да кажа няколко неща в тази връзка. На първо място, това е начинът на гласуване. Начинът на гласуване е един от основните елементи на целия изборен процес, съответно един от съществените в него и промяната му, когато изглежда, че сме на прага на нови избори, категорично не е начинът да повишим доверието в целия изборен процес и да мотивираме и българските граждани да излязат и да подкрепят която и да е парламентарна или извънпарламентарна сила. В този смисъл ми се иска да отбележа, че е някак несправедливо ние политиците да прехвърляме на избирателите причината за ниската избирателна активност. Всъщност не избирателите са проблемът и не е тяхната невъзможност да се оправят с толкова лесна технология, напротив. Проблемът е дали ние политиците успяваме да им дадем достатъчно избор и да ги мотивираме да отидат до урните. Иска ми се да кажа и няколко думи за недействителните бюлетини, защото действително колегите преди мен споменаха и за огромния брой недействителни бюлетини, които се появяват на местните избори. Аз по-скоро исках да обърна внимание за парламентарни избори, доколкото изглежда, че и такива ни предстоят преди местните, а и наистина на местните избори все пак има и няколко избора, които се провеждат и налагат различни бюлетини. По отношение на парламентарните избори. От 2021 г. насам има не само хартия – април 2021 г. имаше смесен избор, какъвто се очертава сега; юли, ноември 2021 г., както и през октомври 2022 г. само машини, но дотогава беше хартията. И какво имаме на последните избори, които бяха изцяло на хартия? През 2017 г. на изборите, които се проведоха през март, имаме 169 хиляди невалидни бюлетини. Преди това на предхождащите ги парламентарни, които бяха през 2014 г., недействителните бюлетини са над 200 Това са два поредни парламентарни избора, в които броят на недействителните бюлетини всъщност надхвърля с много четирипроцентната бариера за влизане в парламента. Това показва, че броят на недействителните бюлетини има много реален политически ефект, защото това е една парламентарна група – впрочем в настоящия парламент тя дори нямаше да е най-малката. В един силно фрагментиран парламент, какъвто е както сегашният, така и предхождащите го три на практика, какъвто може би ще бъде и следващият Четиридесет и девети, това дори би могло да бъде ключ към съставяне на правителство или пък сформиране на по-стабилно мнозинство. Именно затова бяха и въведени машините като основен начин за гласуване, точно защото намаляват недействителните бюлетини и правят представителството в Народното събрание много по-репрезентативно за обществено-политическите настроения на гражданите. Както казах, през март 2017 г. имаше 169 хиляди невалидни бюлетини, също така има и 15 хиляди сгрешени протокола. Това също се елиминира от машините, защото 15 хиляди сгрешени протокола част от тях може би неумишлено, част от тях умишлено, но в крайна сметка при такава голяма бройка на грешки при всички положения няма как да няма и някакво изкривяване на вота, без да спекулирам в какъв мащаб. Все пак основната ни задача на нас като законодатели тук е чрез промени в изборното законодателство да повишим доверието на гражданите в изборния процес, а не обратното, каквото струва ми се правим в настоящата законодателна процедура. Не на последно място, въвеждането на изцяло машинно гласуване намери отражение и в така наречения преференциален вот. За всички е известно, че преференциалният вот на моменти всъщност показва и откровено контролиран вот. И тук само ще дам данни как се промени преференциалният вот за някои колеги след въвеждането на машините, като няма да казвам имена, тъй като не имената са важни, важен е принципът. Може ли един колега на изборите през април 2021 г. да

Единият вариант, разбира се, е за тези три месеца изключително много да е спаднало доверието към него в конкретния многомандатен избирателен район, другият вариант е машините по някакъв начин да са ограничили точно преференциите към този колега. Няма да спекулирам кое от двете е. Може ли един колега да има 6 хиляди 800 преференции през април 2021 г., от които 6400 да са на хартия, а под 400 на и след това при изцяло въвеждането на машинно гласуване преференциите за колегата да спаднат от 6 хиляди и 800 на 2 хиляди и 600? Явно може, защото това да резултатите. Така че, колеги, виждаме, че и в тази насока машините имаха своето въздействие, което все ми се струва беше в посока, която

като настина прехвърлям времето, на последно място само ми се иска да кажа, че една от основните функции на Закона в крайна сметка е да дава стабилност и сигурност в обществените отношения, а ние с въвеждане на промени в изборен процес може би няколко месеца преди провеждане на поредни поредни парламентарни избори не правим това, напротив. И между другото, така намаляваме доверието не само в изборния процес, а и въобще в цялата ни законодателна дейност, за която всички тук сме отговорни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Комисията, и в залата в дните, в които обсъждаме Изборния кодекс. Позволете ми да не се съглася с Вас със следното. Парламентарната група на ГЕРБ е гласувала за въвеждане на машините, но машинният вот със смесено гласуване, защото, колеги, запомнете, правото на избора е основно демократично и конституционно право. Вие твърдите, че с изцяло машинния вот ще върнете някакво доверие в изборния процес, което се съгласявам единствено с това, че намалява броя на недействителните бюлетини и намалява наистина много. Но защото засегнахте и статистиката, аз ще подкрепя нашите предложения със статистика, както и Вие изнесохте. На парламентарните избори специално за моята партия ГЕРБ тогава са гласували 1 млн. 147 хил. български граждани, като тогава, колеги, имаше деление на действителните бюлетини и по политически партии и тук ще оборя Вашата теза, че партиите, които подкрепят смесеното гласуване, търсят някакъв интерес от гласуването с хартия и избора да се гласува машина. Тогава на 1 млн. 147 хил. гласоподаватели, действителни бюлетини – за ГЕРБ е имало 14 573 невалидни бюлетини. За БСП е имало 955 490 действителни бюлетини и 12 812 недействителни. За други политически… мисля, че това са „Обединени патриоти“, са 318 хиляди действителни бюлетини, 1940 недействителни, и за ДПС, ако не ме лъже паметта, са 315 хиляди бюлетини, като 5146 са недействителни. Тоест това оборва Вашата теза, че политически партии търсят някаква изгода от връщането на хартиения вот. Българските граждани могат по много начини да направят гласа си съзнателно или несъзнателно недействителен и това секционните избирателни комисии са го отчели. Пак да напомня, че най-големият гарант за провеждане честността на избори и отчитане на вота на българските граждани са представителите от всички парламентарни сили в секционната избирателна комисия. Също са наблюдателите, също са международните наблюдатели, които наблюдават изборния процес в България, колега.

българските избиратели, които са имали право да избират дали да гласуват с машина, или с хартия, 789 957 български граждани са избрали да гласуват на машина, а 2 млн. 544 хил. 270 са избрали да гласуват с хартия. Тоест 30% при правото на избор са избрали да гласуват с машина. Наблегнете на намалената избирателна активност на останалите 70%, които тогава са упражнили правото си на глас на хартия. Ние искаме да върнем

При изборите на 4 април за Народно събрание те са 86 552. Ние не връщаме изцяло хартиения вот, ние именно предлагаме да се върне смесеният избор. Благодаря Ви.

господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Минчев, във Вашето изказване Вие направихте едно проследяване на промените в годините на изборното законодателство. Вашето изказване беше безспорно експертно, проследихте и какво отражение е имало това върху изборния процес. Моята реплика към Вас също ще бъде по-експертна. Всички знаем, това е и практика на Конституционния съд, че правовата държава изисква правна сигурност и предвидимост. Вие адресирахте с други думи точно това, реалните гаранции за упражняване на правото на избор на българските граждани. Това изисква предвидимост. Ние предложихме да има временна комисия, ние предложихме структуриран процес, ние предложихме изслушване на председателя на Централната избирателна комисия, което никой по някаква причина не споменава нито в дневния ред, нито никъде, тоест ние не само че не спазваме принципа на правовата държава, ние го погазваме, или както казах в момента, имаме не върховенство на правото, а върховенство…

да ни наложи. За това безспорно няма проблем. Когато има едно мнозинство, то може да наложи всичко, въпросът е, че ние тук от тази най-висока трибуна и пред българските граждани няма да спрем да повтаряме какво налага това мнозинство. И трябва да кажем, че този начин на правно регулиране противоречи и на правото на Европейския съюз. Програмата за по-добро регулиране на Европейската комисия, която е приета отдавна – още 2016 г., и съответно отразена в Закона за нормативните актове, посочва, че всяка една такава промяна трябва да бъде при широко обществено обсъждане, което даже противоречи на подобно внасяне и среднощни заседания на комисиите. И трябва да кажем, че Механизмът за сътрудничество и проверка, така нареченият Механизъм за правовата държава, който Европейският съюз упражнява над нас, е дал много примери в предходни доклади. Така например през 2017 г. посочва, че пакетът от проекти, внесен от ГЕРБ, за промени в Закона за съдебната власт в разгара на лятото без обществен дебат или консултация със заинтересованите страни противоречи на регулаторните принципи на Европейския съюз и на българското право. И моят въпрос към Вас е: смятате ли, че Вие адресирахте този проблем във Вашето изказване и дали това, което правим в момента, съответства на развитите демокрации и на нашето семейство, което е Европейският съюз? Благодаря. (Ръкопляскания от във Вашето изказване говорехте за доверието. За мен е изключително трудно да изпитам доверие към вносителите и хората, които подкрепят този законопроект в тази зала, и сега ще Ви кажа защо. Лидерът на партията, която внесе Законопроекта, госпожа Корнелия Нинова – цитирам нейно изказване

Оттеглете този спасителен пояс и внесете спасителен пояс за българския народ. Това е национален план за извеждане на България от кризата.“ Как да вярваме на един човек, който смята, че един проект е спасителен пояс за Бойко Борисов, след това го внася?

не са били в неговото чекмедже, че тези чували, от които ние сме хванали само една малка част от тях, не са насочени към неговите сметки, къщите му в Барселона, джипките му и така нататък? (Шум и реплики от как да вярваме на ДПС? При положение че господин Цонев, който, както каза тук, е от създаването едва ли не на Народното събрание, който трябва да е пример за честността, а честността, както знаем, е последователност в действията и думите, каза преди една седмица оттук: „Този закон няма да се разглежда в извънредни заседания на Народното събрание.“ Днес дадохме шанс на господин Цонев поне от кумова срама да гласува против това предложение на госпожа Атанасова да се разглежда в удължено заседание, и той два пъти последователно гласува сам за удължаване, прескачайки собствената си дума, изплювайки се върху собствената си дума. Как да вярваме на един такъв човек, който дори за нещо, което заявява публично,

Моето изказване беше по-скоро в насока, че с постоянни промени, и то точно преди избори, разрушаваме доверието, тоест трябва да има една стабилност в начина, по който ние уреждаме изборния процес. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ

гледаме това, което правим сега в рамките на настоящата легислатура. Да, от април спрямо юли е спаднала избирателната активност действително. Както казах и в моето изказване, нека не прехвърляме невъзможността си да мотивираме избирателите да отидат до урните като проблем върху някакво твърдяно от нас тяхно неумение да се справят с технологията. Просто не считам, че това е вярно, а не считам, че е и коректно спрямо самите избиратели. И в тази връзка, това, което казах за за неприятната практика да правим чести промени, и то точно преди парламентарни избори, изцяло се потвърждава и това, което доцент Пандов каза в доста издържан стил, като единствено бих искал да добавя към това, което каза Васил Пандов. все пак това, което правим в настоящата законодателна процедура, не е най-лошото, на което Народното събрание е способно и което е виждало. Само ще Ви върна към един пример от Четиридесет когато при разглеждане на промени в Кодекса на търговското корабоплаване с промени между първо и второ четене беше вкарано ново престъпление в Наказателния кодекс (смях), така че винаги може и по-зле, както е казал оптимистът на песимиста.

по тъмни доби беше решено да се увеличи еднократната помощ за ученици

и съм щастлива, че това стана по предложение на „БСП за България“, и благодаря на всички народни представители от всички парламентарни групи, които подкрепиха тези решения. Това очакват от нас хората. Можете да си говорите три дни, може да си говорите четири за Изборния кодекс, да припомняте кой какво е казал, но важните въпроси за България и за народа започнаха да се решават. И пак казвам, това е спасителната коалиция. Нека да мислим за това. Благодаря Ви.

Промяната): Госпожо Нинова, аз съм напълно съгласен с Вас, затова предлагам да гласуваме процедура да прекъснем дебата по тази точка, да отидем в комисии, да продължим да работим точно по този начин за българския народ по всички важни закони. Има три закона за ПВУ, които в момента чакат в комисии, в Бюджетна комисия имаме да разгледаме закона, за да обложим свръхпечалбите на енергийните дружества и „Лукойл“, така че има страшно много работа. Предлагам в момента тази тази точка да се отложи, да може да прекъснем днешното заседание, за да може да отидем в комисии и да продължим да работим точно по тези въпроси на българския народ. Не разбрах процедурата каква е, господин Василев? Формулирана беше: да прекъснем и да отидем в комисии да работим. Това беше процедурата? Господин Митев може би иска да уточни каква процедура направи господин Василев.

За прекратяване на заседанието, за да отидем в… (Шум и реплики.) Ето тук пише: „За прекратяване на заседанието“, за да отидем да работим по комисии и да приемем важните за България закони, като

Благодаря, уважаеми господин Председател. Разбира се, че за да отидем да работим по комисии, трябва да си свършим работата, за която сме се събрали.

Колеги, има постъпило процедурно искане за прекратяване на заседанието, първо, и второ, процедурно искане за прекратяване на разискванията. Ще подложа първо процедурното искане за прекратяване на заседанието и обратното становище, когато приключим първото, защото, ако прекратим заседанието, няма да се наложи обратно становище. Моля, режим на гласуване по направеното процедурно предложение за прекратяване на заседанието.

Предложението не е прието. Чуйте ме, господин Ананиев! Преди да пристъпим към гласуване на второ процедурно предложение, давам думата на господин Ананиев да обоснове различното си становище. Уважаеми господин Председател, правя обратно становище на процедурата, която направи господин Свиленски. Не мога да разбера защо БСП са формацията за мръсни поръчки на ГЕРБ и на ДПС? от „Продължаваме Промяната“), който от един параграф става 54 параграфа, и сега, когато ние трябва аргументирано да защитим нашата позиция, която трябва да се чуе от всички граждани, слушатели, всички, които ни гледат, да разберат за какво става – те прекъсват дебатите. Защо, господин Свиленски? Защо прекъсвате дебатите? Имаме хора, които са се заявили да се изкажат, аз съм също така един от тях, имаме аргументи. Проблемът е, че Ви е страх от аргументите, страх Ви е от конкретиката, страх Ви е от протоколите, от документите, които вадим срещу манипулациите с хартиено гласуване. Господин Ананиев, само едно уточнение. Поискано е прекратяване на разискванията по § 17, а не на дебатите изобщо, защото ние имаме още 60 параграфа. (Шум и реплики.)

злоупотребата с процедурите я приемете като движение от…(шум Не ме репликирайте от място. Това е синергията между реакция и стимул. За да има реакция, трябва да има стимул, тоест всеки един, който прави процедура, трябва да избере от коя страна е – от страната на реакцията или от страната на стимула. Промяната): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Председател, моля Ви да не презумирате какво точно ще кажа. Всъщност моята процедура е към Вас. По този параграф, който е фундаменталният в този законопроект, имаше едно-единствено изказване. По най-важния, фундаменталния текст ние имаме едно- единствено изказване, господин Председател, и дебатите бяха прекратени след по-малко от половин час. Аз апелирам към Вас да покажете диалогичност, за която и Вие, и Вашите колеги, които водят пленарното заседание, претендирате, а именно в рамките на добрия тон да минават дискусиите, затова Ви моля да дадете възможност на всички колеги, които са се записали за изказване. Тези колеги не са много, но все пак точно тази точка е фундаментална и този текст е изключително важен и считам, че тези наши аргументи следва да бъдат чути. Може би залата ще промени мнението си, ако бъдат чути аргументите така, както залата промени мнението си малко по-рано на наше предложение за увеличение възнагражденията на членовете на СИК, тогава залата първоначално гласува против,

Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене, за да не преминаваме в спор дали имам право, или нямам право на обяснение на обратен малцинствен вот. Процедурата ми е към Вас, да водите това заседание по начин, по който да не се заглушава дебатът, да не се убива дебатът, защото действително има важни неща, които трябва да се чуят – важни аргументи, включително и такива, каквито не са обсъждани в залата досега. Аз имах изказване по този параграф, по съществото му, но тази възможност ми беше отнета. Нали целта на парламентарната република е да се приемат решения след дебат? След като няма дебат, да се върви по посока, предварително наумена от мнозинството, ние вече преминаваме в друга форма на управление, а не парламентарна република. Благодаря. Благодаря, госпожо Йорданова. Има още 50 параграфа, така че всички изказвания, които ще бъдат направени и са поискани, ще бъдат направени. Заповядайте, госпожо Константинова. Благодаря Ви, господин председателстващ. Аз се обръщам към Вас с молба, по Ваше усмотрение, знаем, че току-що се гласува за прекратяване на дебата, все пак Вие имате право да дадете думата на тези колеги, които са се записали за изказване. Поправям колегата Иванов, двама човека от нашата парламентарна група съумяха да направят изказвания по темата и Ви моля, тези, които са заявили желание, да ги изслушаме. Благодаря Ви. Уважаеми господин Желязков, това е по начина на водене. Не е нормално, когато сте първа политическа сила, да упражнявате цензура върху възможността народните представители да изкажат валидни аргументи по най-важния параграф на този законопроект. Не е нормално в средата на нощта Правната комисия да прокарва същите тези решения, без българските граждани да могат да разберат какво се случва. Не е нормално, ограничавайки нас, включително и мен, включително и моите колеги да направим изказвания от тази трибуна по най-важния параграф на този законопроект, да лишавате българските граждани да разберат за какво става въпрос.

Благодаря, господин Председател. наистина от тази трибуна имат право народните представители да изкажат своите идеи по начина, по който ги усещат и по който ги чувстват. Аз не съм учуден, че такива чувства в момента има у народните представители, предполагам, че същите чувства напират отвътре и у българските граждани и те ще ги изразят по начин, по който те могат да ги изразят. (Шум и реплики.) Но моята процедура е към Вас по начина на водене. Господин Председател, аз се опитах в началото на тази дискусия да Ви призова да овладеете залата, за да имаме една нормална дискусия, да не излизаме от нормалния ход на дебата. В момента това, което правите, не помага. предложението за прекъсването на дискусията по § 17, който е най-същественият в този законопроект, беше дадено от залата и Вие трябва да го подложите на гласуване. Но Вие много добре знаете, че има традиция, при която при прекъсване на дебатите думата се дава на хората, които вече са се записали за изказвания. Затова аз Ви призовавам, от една страна, да продължите да давате думата на хората, които вече са заявили, че искат да се изкажат по този параграф. И от друга страна, господин Председател, не Ви прилича на тази трибуна пред включени камери,

А мога ли да отговоря на процедурата по начина на водене? Господин Гюров, първата процедура Вие поискахте за прекратяване на заседанието. Тогава не милеехте за записаните за изказване. Следващата процедура беше поискана от БСП и двете процедури се гласуваха. Още повече, че от 11,00 ч. дискутираме § 17 със съотношение на изказвания към процедурни въпроси може би 1 към 100. Затова през останалите параграфи, които предстоят, ще имате възможност всички, които са записани, да изкажат своите мнения, които така или иначе са върху целия кодекс, а никой не дебатира по конкретиката на обсъждания текст и параграф. Заповядайте за процедура. Моята процедура е по начина на водене, господин Председател, и сега ще Ви обясня защо. Онзиден, когато разглеждахме заглавието, аз имах предложение за промяна на заглавието, но Вие ми отнехте тази възможност да се изкажа. Сега казвате, че в следващите 50 параграфа ще дадете възможност на всички да се изкажат, но ето, аз отново имам изказване по § 17 и Вие отново ми отнемате правото да се изкажа. След малко, ако изляза да се изкажа по смяна на заглавието или по §17, ще ми кажете, че не говоря по темата. Просто не знам това докога ще продължава – да отнемате правото на народните представители да изразяват и да водят един нормален дебат по темите, които разглеждаме. Благодаря Ви. Процедура, господин Василев, заповядайте. Господин Желязков, Вие току-що излъгахте. Нашето предложение беше за прекратяване на заседанието, но дебатът да продължи и всички да се изкажат в следващото заседание на Народното събрание а не да се отнеме думата на народните представители. Това беше предложението на БСП. Моля Ви да напомните на всички народни представители в тази зала какво се случва, когато те се опитват да насилят волята на българския народ. Последния път ги изнасяха с бял автобус. Господин Свиленски – процедура, госпожа Атанасова – процедура, и господин Костурков – процедура. Господин Председател, трети народен представител се опитва в рамките на пет минути да заплашва българските народни представители с някакви бунтове. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Уважаеми народни представители, Вие сте избрани и мястото Ви е тук да решавате проблемите, а не на улицата! КИРИЛ ПЕТКОВ Стига сте призовавали от тази трибуна за бунтове, защото бунтовете ги видяхме. Сега има мнозинство в парламента, което иска да работи (реплики от чиято работа Вие искате да саботирате. Направихте 22 процедури по начина на водене и само едно изказване – на господин Никола Минчев.

Когато дойдат протестиращите, им обяснете, че сте 45 човека, а иначе претендирате за голямо присъствие и за голямо отстояване на… Господин Председател, моля Ви, преминете към гласуване на текстовете, защото с тези процедури по начина на водене вероятно колегите искат наистина да саботират процеса на работа на Народното събрание.

предложението, което ще направя, а то е за редакционна поправка в § 17 – в ал. 3 след думата „бюлетина“ да се добави следният текст: „при едновременно провеждане на повече от един вид избор“. И да обясня на залата за какво става въпрос. Алинея 3 съгласно Доклада на Комисията е предложен следният текст: „Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина“ – точка. Предлагам да допълним изречението, като поставим запетая и приемем редакционния текст: „при едновременно провеждане на повече от един вид избор“, защото избирателят при наличие на няколко избора, например местни избори заедно с избори за Европейски парламент или или президентски с местни избори, може да реши как да гласува – на единия вид избор да гласува с бюлетина, на другия вид избор да гласува с машина. И тази възможност трябва да бъде дадена. В противен случай означава, че може да се дублира изборът на избирателя – ако този текст не съществува. Този текст заедно с колегата Божанов от „Демократична България“ го съгласувахме и аз смятам, че е коректен, затова моля залата да го подкрепи. И смятам, че е нужен, за да допълни

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене.

имахме практика, когато се прекрати дебатът, всичките записани до този момент да бъдат изслушани – да им се даде възможност за изказвания. Мисля, че и господин Цонев може да го потвърди, тук до Вас е, да Ви посъветва как се прави. Това – от една страна. От друга страна, имам въпрос към Вас: след като гласувахме прекратяване на дебата и Вие не давате на повечето хора да се изкажат, има ли възможност госпожа Атанасова да внася редакционни предложения по вече прекратения дебат?

Предложението е оттеглено. Господин Пандов, Вие сте за процедура по начина на водене. Заповядайте.

Повечето парламентарни групи изразиха желание Кодексът да бъде гледан в редовното време, така че точката ще бъде гледана само в редовното време за работа на парламента, без извънредни заседания – само да посочим – толкова дни и седмици, колкото е нужно в Народното събрание да се чуе мнението на всички народни представители, на всички български граждани, позициите на всяка група, на всеки депутат, всяка процедура и всичко.“ Говорим за това именно днес. Това го казахте миналата седмица, а днес в най-важната точка Вие влизате в противоречие с това, което обещахте. Уважаеми господин Пандов, аз споделям Вашето виждане и ако трябва, бих подкрепил, но залата е решила друго. Преминаваме към гласуване. Започваме…

второ гласуване на законопроекти отново излизаха безброй пъти представители на „БСП за България“ и прекъсваха дебатите. Така че Ви разбирам – тогава бяхте опозиция и сега просто се опитвате да въвеждате същия еднакъв аршин. Но моля Ви, господин Председател, да поправяте изказващите се народни представители, когато говорят неточности и неверни факти. На първо място, господин Председател, моля да посочите, да прекъснете народните представители и да им обясните, че всъщност последния път, когато не беше чут гласът на народа, не беше белият автобус, а беше 12 януари 2021 г., когато само силният кордон на силовото министерство, ръководено от „Продължаваме Промяната“, спря справедливо протестиращите граждани да влязат в сградата на Народното събрание. И след това предното ръководство на Народното събрание инсталира решетки, които само четири дни по късно премахна. Моля Ви, на следващо място, да обясните на народните представители, че говорят неточности, въпреки че едните казват, че гласът на народа не бил чут, другите казват, че бил чут. На тези две групи моля да им напомните, господин Председател, че когато имаше протест пред Народното събрание лятото, след справедливото сваляне на председателя Минчев от длъжността му председател на Народното събрание, същите две групи – БСП и „Продължаваме Промяната“, се прегръщаха на този протест и обясняваха как трябвало да има един справедлив протест на гражданите. Така че просто ще Ви помоля, когато говорят неточности и неверни факти двама доскорошни политически партньори,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, Вие отлично знаете, че трябваше да спрете колегата Петров, който в желанието си да направи процедура всъщност направи едно изказване, което на всичкото отгоре беше тотално далеч от темата на днешния дебат.

Вие се опитахте зад защитата на Вашия депутатски имунитет да вкарате хора в Народното събрание, без да имате контрол върху тези хора и без да знаете какво те могат да направят. Има разлика между протестите на „Продължаваме Промяната“, тоест тези, които подкрепят каузата на „Продължаваме Промяната“, и протеста, за който Вие говорите. Само Ви напомням, че за този протест, за който Вие говорите, господин Рашков беше разпоредил органите на реда да бъдат без щитове, без защитни облекла, без палки и затова много от тях бяха пострадали. За това си говорим, господин Петров. И всъщност, когато Вие казвате, че в миналото Народно събрание е имало процедури за прекратяване на дебатите – да, имало е, но с господин Минчев сме давали възможност на колегите, които са се записали, да се изказват с тази дребна разлика. Благодаря Ви за вниманието. Коя от процедурите в Правилника използвахте? Питам, за да знам имам ли право да отговарям или не – да не нарушавам Правилника. По начина на водене ли беше? Ако е по начина на водене, ще Ви отговоря кратко и ясно – не го прекъснах, защото не прекъснах и преждеговорившия, който спомена за белия автобус, където също протестът беше мирен. Аз бях в белия автобус. Не ни плашете с бял автобус. Няма нищо страшно. Щом трябва, ще влезем още веднъж. Отговарям на Вашата процедура, господин Иванов. Преминаваме към гласуване на § 2.

Не му дадохте думата да се изкаже – мълчете. Използвам тази процедура, за да направя поне част от изказването, което исках да направя, тъй като, за съжаление, това право ни беше отнето – на много от хората, които се бяхме записали. Като цяло много от хората, които ни гледат и ни слушат, със сигурност си задават въпроса, който вече беше повдигнат от тази трибуна: защо да нямам право да избера между машина и хартия, което е доста логичен въпрос. И тук въпросът не е в това дали имаме избор, а какво се прави с гласа на човека, който е избрал да гласува с хартия. Проблемът е, че този глас не отразява желанието на човека (показва документ), след като в протокола, в който той е избрал да гласува по един начин, бъде преброено и записано по съвсем различен начин.

Всичко, което е на хартия, може да бъде манипулирано. Ние сме срещу това – срещу фалшификациите, срещу манипулациите и срещу убиването на машинния вот, тъй като, когато премахнеш преброяването на машина, когато премахнеш машинния протокол, който гарантира, че може би човешката грешка – слагаме тук една човешка грешка, защото човешката грешка може да бъде да бъде по някакъв начин направена под натиск, може някой да бъде стимулиран финансово, някой може да бъде заплашен да направи тази човешка грешка, която даже съдът обикновено казва, че е техническа. Пак ще повторя, че съдът

„Ананиев, нека заедно съдим и оспорим резултатите от изборите, защото нашите хора от БСП са се разбрали с хората от СДС (шум и реплики от ГЕРБ-СДС) да разменят гласовете и преференциите и гласовете на избирателите, за да не могат твоите и моите преференции да бъдат

Второ обяснение на вот. Колеги, понеже ми правехте забележка от залата за времето и понеже времето наистина беше просрочено с почти две минути, аз Ви предлагам следното: нека да бъдем по-снизходителни. Не всеки може в рамките на две минути да изкаже всичките си мисли. (Шум и реплики.) Така че, моля Ви да бъдем по-снизходителни!

преди две години казва, че хартиените бюлетини са спасителният пояс на Бойко Борисов, а сега госпожа Нинова излиза от тази трибуна и въпреки че голяма част от групата ѝ не я подкрепя, въпреки че голяма част от организациите на БСП не я подкрепят и искат нейната оставка открито в медиите, тя продължава да дава спасителния пояс на Бойко Борисов? Въпросът ми е към госпожа Корнелия Нинова. Госпожо Корнелия Нинова, защо давате спасителен пояс на господин Бойко Борисов и защо искате да спасите човека, срещу когото толкова много – не само Вие, госпожо Нинова, Вашата организация, хората, които са Ви ръкопляскали на тези изказвания, които цял ден цитирам тук, хората Ви защитават в цялата страна и се борят за Вас, са стояли, и са се борили против този човек, и Вие днес му давате спасителен пояс? Моля, излезте и отговорете. Вторият ми въпрос е към господин Цонев. Господин Цонев, аз Ви зададох въпрос по-рано. Вие казвате, че няма да има извънредни заседания, в които да се обсъжда – Вие като председателстващ казвате: „Няма да има извънредни заседания, при които да се обсъжда Изборният кодекс.“ Днес гласувахте два пъти последователно на предложението на госпожа Десислава Атанасова. Моля ясно да обясните! Имате възможност да обясните защо думите Ви и действията се различават? Защото, ако не го направите, господин Цонев, става ясно, че просто това е една лъжа. Благодаря. Обяснение на трети вот – господин Костадинов. Господин Митев, не мога да не Ви отговоря – на такъв пламенен оратор като Вас. Това, което се бяхме разбрали, е да не се злоупотребява с изказвания и процедури по начин, по който един текст да върви два часа в залата, защото няма да имаме време да стигнем до много важните теми за хората, както казвате Вие. А ние сме загрижени също като Вас да стигнем до темите за хората, та затова гласувах обратно на това, за което се бяхме разбрали. Благодаря Ви. Господин Костадинов, извинявайте, но трябваше да обясним на младите колеги. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Ще бъда съвсем кратък. Позицията на ВЪЗРАЖДАНЕ е ясна и категорична. Ние сме я заявявали и аргументирали многократно в тази зала, а и не само, разбира се. Поддържаме оставането на сегашния модел за гласуване. обаче слушаме начина, по който – особено от „Продължаваме Промяната“, аргументират своята позиция, единственото нещо, което се постига, е, че разколебават нашата позиция. Обръщам се към представителите на „Продължаваме Промяната“. В този случай ние мислим еднакво. Замислете се обаче защо, въпреки че мислим еднакво, това, което постигате в момента, е да разколебавате нас, които сме много по-отдавна привърженици на машинното гласуване, отколкото Вие. Защото, когато ВЪЗРАЖДАНЕ настояваше да има машинно гласуване, „Продължаваме Промяната“ още въобще не съществуваше като идея. Замислете се, защото в този дебат тук всъщност това, което се постига, е едно-единствено нещо – видимо е, ясно е, очевидно е, че се извършват манипулации с хартиения и с машинния вот. Единственото нещо, което се получава обаче в този много срамен и неприятен парламентарен дебат, е, че отблъскваме все повече и повече хората да отиват да гласуват. Върху това трябва да се замислите специално Вие, защо в конкретния случай ние изпадаме в неудобната ситуация да мислим като Вас

Ако бъде приет текстът, да стане чл. 206а. Така че първо поставяме на гласуване редакционното предложение, ако бъде прието предложението, то да стане нов чл. 206а. Гласували

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, не знам дали осъзнавате какво гласувате в момента? Ако го осъзнавате всъщност, това е изключително страшно. Обръщам се неслучайно към БСП. Вие постоянно говорехте, че искате да дадете на хората избор. Това, което гласувате в момента като текст, гласи: „В избирателните секции избирателят гласува с хартиена бюлетина.“ Точка.

Така че, моля да се осъзнаете – какво гласувате в момента?! Ако това наистина е желанието на всички, които подкрепят това предложение, всъщност машините изобщо да отпаднат и да се гласува само с хартиени бюлетини, разкрихте се просто пред всички. Благодаря.

Колеги, има искане за прегласуване. Ако искате, мога да внеса яснота по въпроса, ако искате, може господин Хамид Хамид, но няма такава процедура. Това, което гласуваме, е

После, ако искате, бихте могли да попитате: защо чл. 206а, а не промяна в чл. 206, и ще си намерите отговора, че не е това, което току-що каза господин Матеев. Нека обаче преминем към прегласуване на предложението. В режим на гласуване сме. Няма друга процедура. Просто сме в режим на прегласуване.

представители: за 123, против 101, въздържал се 1. Предложението е прието. Преминаваме към следващото предложение, а то е на господин Кирил Петков и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте.

Препускаме през предложенията, гласуваме нелогични неща. Да обясня какво гласувахме току-що. Това беше предложение, което бяхме направили ние от „Продължаваме Промяната“, което наистина даваше възможност на хората да имат право на избор, при положение че Вие държите да има и хартиени бюлетини, като по този начин обаче се избягваха всички негативи, свързани със смесването на протоколите от машинното и хартиеното гласуване и даване възможност на хората съвсем лесно да избират къде да гласуват – на машина, или на хартия. Но всъщност разбираме, че от това предложение не имало особен смисъл, защото при предишното гласуване ние всъщност премахнахме машините, повече гласуване с машини няма да има, така че наистина правилно няма смисъл от това предложение. Благодаря Ви.

относно обяснение на вот всъщност, макар че Вие самият се включихте и казахте, че не гласуваме това, което гласуваме. Всъщност ние гласувахме на местните избори да няма машини. ДПС предлага да има само хартиено гласуване и всъщност току-що това гласувахме

Благодаря Ви, господин Ананиев. Заповядайте за трето обяснение на вот.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 и тук трябва да се посочи, говорихме много дълго за правото на избор, за демокрация. В момента се показа истинското лице – чл. 206, който ще бъде явно по плановете на мнозинството, обвързан с разпоредба в Преходни и заключителни разпоредби, ще предвиди, че от следващите редовни избори вече преминаваме към единствено гласуване с хартиена бюлетина. Тоест трябва много ясно да заявим на тези, които ни гледат в момента. Мнозинството не допусна машините, то ги отмени и всичко, което се каза дотук, с това гласуване

една жестока манипулация. Господин Пандов, когото изключително уважавам, чу моето изказване, когато представих текста на чл. 206, който предлагам да стане чл. 206а и обясних защо. Защо предлагам да стане 206а? Както и Вие казахте, в Преходните и заключителните разпоредби този текст ще действа, ако го приемете за местните избори. Той няма да се прилага сега. Защо предлагаме само хартия, обясних. (Народният

Машините, които предлагаме, трябва да имат какво да сканират. Няма да сканират приятното лице на господин Ананиев, ще сканират хартиени бюлетини, затова трябват хартиени бюлетини. От процедура лично обяснение не мога да Ви дам, съжалявам. Съжалявам, няма да Ви дам, не идвайте на трибуната, не Ви давам думата. Лично обяснение на процедура не мога да Ви дам. АСЕН Доколкото беше процедура по начина на водене, нека пак да уточним, аз се опитах да Ви подскажа да погледнете... Господин Ананиев, той поиска процедура, която не мога да му я дам – лично обяснение. Вие, ако Ви е упълномощил писмено да го представлявате, покажете ми пълномощното. Той си поиска процедура и аз му отговорих. Това, което правим с Вас пак, къде се вмества в Правилника? Искате ли да отговоря на процедурата? Стана Стана ли Ви ясно за какво става въпрос, че когато се приемат скенер машините, ще трябва да има процедура, по която да се гласува. Затова е 206а,

в редакция на Комисията. Аз предлагам да пристъпим към гласуване на § 17 в редакция на Комисията – този параграф е относно чл. 206, а този, който приехме, той ще бъде чл. 206а. Това е друг ред при друг…

Предложението е прието. Процедура по прегласуване. Господин Асен Василев иска да я мотивира, заповядайте.

може би аз съм объркан, моето разбиране до момента какво се случи? Приехме чл. 206а, който започва да работи от местните избори, и той казва, че на местните избори ще се гласува само на хартия, освен ако не бъдат приети другите членове тази хартия да може да се сканира. Сега приемаме чл. 206, който казва, че докато започнем да гласуваме само на хартия на местните избори, ако има някакви извънредни избори, на тях ще се гласува смесено, но от местните избори нататък ще се гласува само на хартия, освен ако тази хартия не започне да се сканира, което евентуално може да се случи при някакви бъдещи гласувания. Това ли е, което се случи към момента? Тоест ние сега гласуваме един мъртъв член, освен ако няма извънредни парламентарни избори, но реално

в момента, и жалко, че не са Ви информирали Вашите колеги, защото и Вие собствено бяхте там и знаете, така че няма нужда да манипулираме в момента разговора. Това, което се случи с гласуването на чл. 206, редакция на Комисията, и чл. 206а, предложен от господин Карадайъ,

предсрочни парламентарни, на тях, както Вие отбелязахте, ще се гласува със сегашните машини и с хартия, тоест смесено. На местните избори, живот и здраве, ако приемем, както Вие правилно казахте, следващите логически свързани текстове с чл. 206а на господин Карадайъ, ще се гласува с хартиени бюлетини, които ще се сканират на машини, и на практика ще се гласува с машини. Не, с машини – всичко 100% машини. Това е идеята. Но нека да продължим да гласуваме и ще видите как ще се подредят нещата. Много добре знаете какво е.

ще ми позволите да обясня съвсем накратко мотивите, заради които не само аз, но и цялата парламентарна група на ВЪЗРАЖДАНЕ не подкрепи въвеждането обратно на хартиената бюлетина. На последните местни избори през 2019 г. имаше може би няколко десетки, да не кажа няколкостотин дела за обжалване на изборни резултати. Едното от тях беше в Хаджидимово, където кандидатът на ВЪЗРАЖДАНЕ не успя да влезе в Общинския съвет за 14 гласа. След неговата жалба пред съда се направи експертиза на бюлетините и се оказа, че там са използвани химикалки със симпатично мастило, което означава, че човекът се подписва, но след като се подпише може би няколко минути или часа по-късно, вече мастилото не се забелязва и бюлетината автоматично става празна, сиреч невалидна. Също през 2019 г. на местните избори във Варна ВЪЗРАЖДАНЕ беше на балотаж, тогава срещу ГЕРБ.

паднахме в съотношение 2 към 1. Когато това се коментираше в Общинския съвет, един общински съветник от ГЕРБ каза: „Ами, да сте имали Ваши представители, нямаше да Ви откраднем гласовете тогава.“ Тъй като това е проява на цинизъм, което общо взето не е нещо кой знае колко рядко срещано, но все пак не е и толкова често проявявана, я споменавам тук, за да стане ясно как всъщност се гласува по начина, по който сега в момента отново се взе решение да се гласува. Гласува се изключително непрозрачно. Дава се възможност за едно мощно, огромно крадене, и то децентрализирано крадене. Ние, разбира се, знаем, че и на машините не можем да имаме 100% доверие, защото много пъти го казахме в хода на обсъжданията, които вървят вече повече от месец, че всъщност огромният проблем е в този, който контролира в крайна сметка преброителния процес, а това е „Информационно обслужване“. Нашето предложение за закриване на „Информационно обслужване“ обаче не беше прието, което показа, че реалната ситуация всъщност е следната: не е важно как се гласува, а кой контролира броенето накрая. И всъщност големият въпрос е дали всъщност тук не ставаме свидетели на една надпревара между партиите, които доскоро контролираха „Информационно обслужване“, и тези, които сега си мечтаят да контролират „Информационно обслужване“. През 2003 г. – само още два примера ще дам и приключвам, на местните избори във Варна в секцията, в която аз гласувах, имахме нула гласа. Винаги давам примери, на които аз съм свидетел. В секцията тогава, в която гласувах, имахме точно нула гласа и това е секцията, в която аз гласувам, аз с моето семейство. Ако примерно приемем, че моите роднини не са гласували заедно с мен, то аз знам за кого съм гласувал. Заведохме дело тогава, спечелихме правото да отворим конкретно в тази секция чувалите. Гласовете се оказаха много повече от един, много повече от един, а във Варна има 400 секции. Тук беше споменато преди малко, че не е било броено последните десет години повторно на жалби след парламентарни избори, обаче всъщност това не е вярно. Преди 13 години, през 2009 г., в Русе се броиха бюлетините повторно, след като беше обявен вече крайният резултат. Тогава се оказа, че при броенето са допуснати, разбира се, грешки, грешки достатъчно големи, за да дадат един допълнителен мандат на „Движение за права и свободи“. Този мандат беше анулиран и тогава ГЕРБ получиха от Централната избирателна комисия един допълнителен мандат. От 116 гласовете им станаха 117. Разбира се, това беше в периода, когато ГЕРБ все още не беше във властта, тогава те бяха в ролята на потърпевши от управляващата тогава тройна коалиция между БСП, ДПС и НДСВ. След това обаче, разбира се, станаха те силните във властта и започнаха да правят това, което преди това правеше БСП, ДПС, НДСВ. Иначе казано, отново ставаме свидетели на поредния изключително неприятен политически цирк, който всъщност се свежда до това кой да контролира броенето на гласовете, и това е най-големият проблем, защото всъщност с цялата тази грозна и неприятна дискусия ние довеждаме – силно се надявам да не се случи, но довеждаме до един резултат, който ще ни сблъска с още по-силен още по-силен спад на гласуването след следващите избори и може да се окаже, че тези 39%, които бяха сега на тези избори, вече ще бъдат непостижими. Примери в това отношение могат да бъдат давани още, и още, и още, и още, но разбира се, не е времето, а и вече не е и мястото тук. Само ще кажа следното все пак за тези, които сега, в момента гледат. Това, че днес тук е взето такова решение, не означава, че не може да се вземе решение след няколко месеца в обратната посока. Всичко в българската политика, за добро или за лошо, е предпоследно. И това, което днес се взема в тази посока, след няколко месеца или след още повече известно време – не се знае, може да бъде в обратната посока. Така че нека тези, които сега са го взели, да го имат предвид и нека да не се радват прибързано. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Костадинов. И на Вас Ви оставих нужното време. Моля останалите да ме извинят, че не прилагам Правилника стриктно. Това е в интерес на добрия тон. Второ обяснение на вот – господин Божанов, третото обаче е на господин Костурков –той вдигна преди Вас. А, Вие се разбирате да сте Вие? Добре, господин Василев. БОЖИДАР БОЖАНОВ (ДБ): Колеги, за съжаление, взехме неособено информирано решение, макар дебатите да продължиха дълго. Опасявам се, че след като евентуално проведем избори по тези правила, хората няма да са възстановили доверието в изборния процес, напротив, хората няма да отидат повече да гласуват и няма повече действителни гласове да бъдат отчетени. С това, че върнахме хартията и създадохме предпоставки за невалидни бюлетини, всъщност ще лишим повече хора от правото на глас. Затова аз гласувах

Благодаря, господин Цонев. Аз лично и „Продължаваме Промяната“ гласувахме против това предложение, защото крайният ефект на това, което приехме с чл. 206а и чл. 206, е следният: Така закупените машини до момента, които се ползваха, се изхвърлят. Всичките средства ги забравяме, машините ги изхвърляме. Ако има предсрочни избори, на тях може би ще се гласува смесено. От местните избори тази година, тоест догодина, ще се гласува само на хартия! Само на хартия – това е прието към момента. Към момента от местните избори нататък, включително на самите местни избори, ще се гласува само на хартия.